Poštovane dame i gospodo, nastavljamo sa radom.Na osnovu službene evidencije o prisutnosti

narodnih poslanika.Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim narodne poslanike da ubace svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema za glasanje.Konstatujem da je, primenom elektronskog sistema za glasanje,

prekinete sednicu Narodne skupštine u petak, pogotovo niste imali pravo da to uradite, a da se ne konsultujete sa predsednicima poslaničkih grupa. Vi se sećate da smo mi u petak imali konsultacije sa predsednicima, odnosno zamenicima predsednika poslaničkih grupa, da je SNS izašla u susret poslaničkoj grupi kojoj i vi pripadate i poslaničkoj grupi gospodina Saše Radulovića, da je dogovor bio da i DS i Pokret Saše Radulovića dobiju po jedno mesto potpredsednika Narodne skupštine i da se rad Skupštine nastavi.Vaše obrazloženje da Skupština ne može da radi noću apsolutno ne stoji. Mi smo mnogo puta radili noću i poslanička grupa SNS je spremna da radi i danju i noću da bismo ne samo završili ovu sednicu, nego da bismo i ubuduće radili u korist građana Republike Srbije. Vi, gospodine Mićunoviću, ako se u jednom trenutku umorite, i za to postoji rešenje. Prema članu 3. Poslovnika, ukoliko vi ne želite ili ne možete da vodite sednicu Narodne skupštine, Narodna skupština će da kandiduje sledećeg predsedavajućeg koji je po godinama najstariji. Dakle, ne može da se desi situacija da nemamo najstarijeg predsedavajućeg. Najstariji predsedavajući u ovoj Narodnoj skupštini uvek može da se pronađe.Tako da, poslanička grupa SNS apeluje na vas, koji ste u ovom trenutku predsedavajući, a predsedavajući ste zato što Ustav i Poslovnik tako kažu, ne zato što vas je bilo ko izabrao na tu funkciju, da sednicu Narodne skupštine vodite u skladu sa Poslovnikom i da sednicu ne prekidate na svoju ruku, zato što je to suprotno svakom dobrom političkom običaju. Ako smo imali dovoljno sluha da proširimo broj potpredsednika, da izađemo u susret predlogu da se o svim potpredsednicima objedinjeno glasa, onda i vi, gospodine Mićunoviću, morate da imate dovoljno razumevanja za činjenicu da svi narodni poslanici, pa i narodni poslanici iz poslaničke grupe SNS imaju pravo u Narodnoj skupštini da govore. Ako je nekada ta beseda malo tvrđa i nekad malo oštra - i za to morate da imate razumevanja. Narodna skupština nije akademija nauka, nego je političko telo u kojem poslaničke grupe međusobno razmenjuju političke argumente.Apelujem argumente.Apelujem na vas, kao predsednik poslaničke grupe SNS, da sednicu vodite u skladu sa Poslovnikom, da ne preduzimate ništa na svoju ruku. Ako imate potrebe da obavite konsultacije, da te konsultacije ne obavljate samo sa predsednikom vaše poslaničke grupe, nego sa svima, kako bismo iz ove situacije izašli na demokratski način, kako bi se ova sednica konačno završila i kako bismo mogli da nastavimo da radimo dalje, zato što je pred Narodnom skupštinom Republike Srbije još mnogo posla. U naredne četiri godina treba da donesemo veliki broj zakona, veliki broj odluka i ja apelujem na vas da svojim nečinjenjem ili svojim postupanjem na svoju ruku na bilo koji način blokirate rad Narodne skupštine.

zahvaljujući šefu poslaničke grupe vladajuće partije, mi se vraćamo na situaciju od petka. U petak smo zasedali deset sati i predsedavajući je zakazao novi termin u prvom sledećem radnom danu, što je sasvim u skladu sa Poslovnikom i što je sasvim u skladu sa parlamentarnom praksom koja se ovde razvija 25 godina. To je njegovo pravo. On je na ovo mesto došao kao najstariji, a ne svojom voljom ili voljom nekoga od nas. Pazite, ako je neko najstariji među nama, deset sati predsedavanja za njega predstavlja prelazak neke fizički podnošljive granice, a nije dužan da podnosi ostavku na to mesto, da odustaje od predsedavanja ili da prepušta nekome vođenje. Njegovo je da vodi sednicu, najmlađi poslanici mu pomažu i ako nismo za deset sati završili, nastavljamo.Ovde je problem vaše žurbe. Ja ne znam zašto se vama žuri, ali ako vam se toliko žuri, zašto niste pre 20 dana zakazali konstitutivnu sednicu pa da ne bude žurbe? Počeli smo već oko ovih osnovnih pitanja sa ogromnom žurbom. Ako vam se žuri, zašto onda morate svakom poslaniku opozicije da odgovarate? Pa, prećutite nešto. Nećete? E, onda čekajte. Ne možete i da ne prećutite i da žurite. Možete jedno dobro izvući, oba ne možete nikako jer se međusobno isključuju. Ako želite da se brzo danas završi, ćutite. Ako ne želite, onda larmajte celi dan, pa ćemo sutra, prekosutra itd. Poštovani poslanici, poštovane kolege, reklamiram član 107. Mislim da je način na koji je ne sednica završena, nego ono što je pri kraju sednice u petak demonstrirala, ili bar pojedini pripadnici najveće najveće poslaničke grupe za sada, predstavlja flagrantan primer kršenja dostojanstva Narodne skupštine i smatram da način obraćanja, iako prividno pristojan i ljubazan koji smo videli sada u prvom izlaganju, pokazuje da će se takva praksa nastaviti. Nije ovde bila reč o razmeni političkih argumenata, poštovane kolege, već o nekoj vrsti verbalnog linča prema malobrojnim predstavnicima opozicije, odnosno nekoliko poslaničkih grupa.Takođe, apelujem na predsedavajućeg, a znam da to nije lako, da obezbedi mir, odnosno da svako može da kaže u dva, tri, četiri minuta, koliko ima, da kaže svoje mišljenje, bez prekidanja i dobacivanja. U protivnom,

da se u sred rada upliće drugo pitanje, a to je pitanje načina predsedavanja koje je inicirao

koje je videlo jučerašnju sednicu, kada mi je kandidatkinja najgorim rečima i uvredama prišla i optužila me za državni udar, da sam izvršio državni udar i ja dva dana nisam izlazio iz kuće čekajući da dođu da me uhapse, jer ipak to je veliko, najveće krivično delo. Pošto me nisu uhapsili, ja ću onda moći da nastavim u tom stilu, ako je to pitanje krivičnog dela.Nemojmo ponovo, oni koji su inicirali onakav dugi tok prošle sednice, uključujući s početka i gospodina Martinovića koji bi i danas pokazao pokazao svoju borbenost i počeo ponovo repliku. Imao sam nameru, kao što sam imao nameru i prošli put, rekao sam, dajte da završimo posao. Mogli su da govore samo predstavnici poslaničkih grupa, pošto imamo jednog kandidata i stvar bi se završila, ali je nekome bilo stalo da iskaže, pokaže, svoju borbenost i počeo je napadom na političke stranke opozicije.Prema tome, molim vas, možete da protestujete koliko god hoćete, vi ste otvorili temu, hoću da vam odgovorim na tu temu. Prema tome, molim vas, prekidam ovu debatu. Nastavljam sednicu tamo gde je bila,

Zahvaljujem gospodine predsedniče.Ja bih vas molila zaista, pošto ste vi ovde tehničko lice, sticajem okolnosti imate najviše godina u odnosu na ostalih 249 poslanika, da se zaista držite te činjenice i da vodite ovu sednicu u skladu sa Poslovnikom, u skladu sa Ustavom, izgleda da ste se prisetili neke svoje prošlosti i vremena kada ste bili zagovornik Titove ideologije, pa je za vas pridržavanje zakona bilo po njegovom, nema potrebe držati se zakona kao pijan plota, da se ipak nekako uskladite sa ovim dobom gde morate se držati i zakona i Poslovnika.Jedna od stvari je da ne date reč kako kome padne na pamet nego mora postojati osnov. Znači, odmah posle predlagača dali ste jednom od poslanika, ne sećam se više kome, reč iz čista mira. Znači, vršite neke javne konsultacije ovde. To je novina u radu parlamenta. To je ono prvo.Drugo, kada imate nameru da diskutujete o neformalnim razgovorima dva poslanika nakon vašeg grubog prekidanja prekidanja sednice, onda je isto tako običaj u našem parlamentu, po Poslovniku, znači pisani običaj, da uzmete ovu karticu, siđete u salu među vaše poslanike DS ili DOS-a i i diskutujete i uđete u polemiku sa nama.Da li sam ja vama nešto rekla ili nisam, pa pošto nemam svedoka, i poštujem vaše godine, ne mogu da vam kažem ono što bih rekla možda nekom mlađem, ali za razliku od vas ja poštujem ovaj dom, poštujem kolege i poštujem moje kućno vaspitanje pa neću ulaziti sa vama u neku grublju polemiku i neću reći šta ste vi meni rekli i odgovorili.

Toliko, da javnost Srbije zna da imamo jednog samopostavljenog predsednika parlamenta.Još nešto, mi imamo vremena koliko god hoćete. Građani Srbije su nas izabrali, a vi radite od ovog parlamenta šta god hoćete i koliko god hoćete, mi ćemo strpljivo čekati da počnete da vodite ovaj parlament onako kako tehničko lice treba da vodi do izbora predsednika i potpredsednika. Hvala vam puno.

govornik može da govori samo o tački dnevnog reda o kojoj se vodi pretres. Prvo je predstavnik predlagača govorio o predsedavajućem. To može u okviru povrede Poslovnika, nikako kada se javi za reč. Nakon toga je data reč predsedniku iz SRS bez ikakvog osnova. Nakon toga smo nastavili raspravu van tačke dnevnog reda. Ako neko ima nešto da kaže o tome kako predsedavajući vodi sednicu to može da radi u okviru povrede Poslovnika, nikako kada se javi za reč.Ja vas molim sve da se vratimo na tačku dnevnog reda koja je izbor predsednika Narodne skupštine. Hvala

Gospodine predsedavajući, član 27. stav 2. da ste vi dužni da se starate o primeni ovog Poslovnika nešto slično kao što je moj prethodnik govorio, ali moram vam reći jednu stvar. Znači, sve vreme ste vi razlog zbog ovoga što se dešava. To je moj utisak kao narodnog poslanika, koji sam narodni poslanik kraće nego vi, ali od decembra 2000. godine.Znači, prvo ste

sebe pravdate za čin koji ste uradili time što poslanici SNS mnogo govore. Ne možete vi nama da određujete kako ćemo se mi ponašati u parlamentu. Mi se ponašamo u skladu sa našom odlukom i našom strategijom poštujući Poslovnik. Ne možete vi nama da kažete, vi se svi javljate za reč. Pa, mi se nećemo javljati za reč ako vi vodite sednicu po Poslovniku.Zato kažem da ste vi i po članu 27. najodgovorniji, hteli vi to da priznate ili ne, vi ste najodgovorniji za ovo što se dogodilo i što se sada događa. sada događa. Vi ste prvog dana puštali poslanike da lažu, da govore neistine. Svi znaju da su neistine i da su laži, a vi ih niste prekidali, a vaša je obaveza da ih prekinete. Nema veze sa koje strane su. Ja konkretno znam dva slučaja, oba su iz opozicije, ali niste nijednog trenutka uradili to što vam je obaveza, da nekoga prekinete i da kažete, nemojte to da radite, nemojte da vređate, nemojte da govorite takve stvari.Molim vas da lepo u skladu sa Poslovnikom vodite sednicu i videćete da će sve biti u redu. Hvala.

Gospodine Mićunoviću ja samo želim da vam ukažem na član 3. Poslovnika Narodne skupštine pošto mislim da me niste na najbolji način razumeli.U članu 3. stav 1. lepo piše – Ako najstariji narodni poslanik ne može ili ne želi da predsedava, sednici Narodne skupštine predsedava sledeći najstariji, prisutni narodni poslanik.Dakle, gospodine Mićunoviću, od vas niko ne traži da, kako vi kažete, demisionirate, vi vodite sednicu, a mi samo apelujemo na vas da sednicu vodite u skladu sa Poslovnikom i da nikakve odluke o prekidu sednice ne donosite na svoju ruku jer to nije politički korektno. Ako smo mogli da se dogovorimo oko broja potpredsednika, ako smo mogli da se dogovorimo o tome da potpredsednike izaberemo jednim glasanjem, ne vidim razloga zašto ne bi mogli da se dogovorimo i o toku same sednice. Nama se nigde ne žuri.Što se tiče poslaničke grupe SNS ova sednica može da traje i dva dana i pet dana i 10 dana. Jednog dana će biti završena. Jednog dana će predsednik Narodne skupštine biti izabran, tako da nema potrebe da se bilo ko zbog toga uzbuđuje. Mi samo želimo da ova sednica ima onaj tok koji je predviđen Poslovnikom i da vi svoj posao predsedavajućeg radite u skladu sa Poslovnikom, a u Poslovniku lepo stoji da vi nemate monopol na funkciju predsedavajućeg, jer ako ne želite ili ne možete da radite svoj posao predsedavajućeg onda će taj posao umesto vas da radi prvi sledeći poslanik koji je po godinama odmah iza vas. Poslovnik je po tom pitanju veoma jednostavan.Dakle, poštujte Poslovnik, radite i vodite sednicu u skladu sa Poslovnikom. Ako se u jednom trenutku umorite ili kažete da više ne želite da vodite sednicu sazovite konsultacije, naći ćemo najstarijeg narodnog poslanika umesto vas koji će da radi svoj posao u skladu sa Poslovnikom, a što se nas tiče nigde se ne žurimo, možemo da radimo i danju i noću i subotom i nedeljom, i dva dana i pet dana i 10 dana, vi da sprečite da gospođa Maja Gojković bude izabrana za predsednicu Narodne skupštine ne možete.

da se ne vređamo i da završimo sednicu.Ako ne želite, kažete da imate mnogo vremena, ja verujte takođe imam dosta vremena, možemo se dogovoriti.(Vladimir više nikoga po povredi Poslovnika, idemo dalje.Pitam ovlašćene predstavnike ili šefove poslaničkih grupa da li se neko od njih javlja za reč?Reč

Palmu.Želim da vam se izvinim što u petak nisam bio prisutan na sednici Skupštine Republike Srbije, jer sam morao da idem u Grčku, zakazao sam taj datum pre dva meseca. Jedinstvena Srbija je otvorila Kancelariju u Paraliji, u regiji Pireija. Funkcija te Kancelarije je da pomaže građanima Srbije koji odlaze u Grčku na more.Kada je u pitanju kandidat za predsednika Skupštine. Ako nekog kandidujete za neku funkciju, taj neko mora da ima neku referencu. Mislim da Maja Gojković ima veoma dobru referencu za tu funkciju, u vidu da je Maja Gojković postavila svoje ime 2004. godine kao kandidat za gradonačelnika Novog Sada i pobedila je.Nas nekoliko ima u ovoj sali koji su pobeđivali na izborima, imenom i prezimenom, to je jedan razlog. Drugi razlog, gospođa Maja Gojković bila je predsednik Skupštine, veoma dobro je vodila sednice Skupštine, veoma dobro predsedavala i ono što je za nas iz JS važno, da je to bio demokratski način i da svakog meseca smo imali Vladu u parlamentu i svako od poslanika ko je želeo ili da kritikuje ili da nešto predloži, imao je pravo na reč.Ne radi se o dužini govora, kao što je to bilo u petak, već šta ta dužina govora šalje, koje su poruke za građane Srbije. Mislim da je loš početak ovog parlamenta iz razloga što građani Srbije mnogo više očekuju od parlamenta, a to da se nekom spočitava što se brani ako ga opozicija napada, to je njegovo pravo. Odnos je za pojedinu opoziciju jedan na prema deset, odnosno jedan na prema, ne znam, 15 i imaju pravo da se brane, ne može niko to da im ospori.Šta su prioriteti u ovom trenutku? Nisu prioriteti oko izbora Skupštine da narodni poslanici se svađaju i da govore jedni o drugima. Imaće dosta tema i dosta tačaka dnevnog reda u narednom vremenskom periodu, gde ćemo svi mi imati priliku da govorimo.Srbija

da su to naši prioriteti kako da pomognemo građanima. Trebamo da promenimo školski sistem. Znači, počinje nam školska godina septembra meseca, da ukinemo ona zanimanja u srednjim školama koja nemaju budućnost, da ubacimo neka druga zanimanja, itd.Veliki broj gradova u Srbiji nisu se konstituisali iz razloga što čekaju da se prvo konstituiše Vlada Republike Srbije, tako da su tehnički funkcioneri, da ih tako nazovemo, u tim gradovima i opštinama ne mogu da rade ono što se zovu investicije.Jedinstvena Srbija vam predlaže, svima nama, da ubrzamo izbor predsednika Skupštine i da što pre ovaj parlament već u narednom vremenskom periodu ima za temu izbor Vlade Republike Srbije. To je ključna tema i šta je program Vlade Republike Srbije i oko toga ako neko smatra da je loš predlog, da istakne svoje argumente.Ja se nadam da ovaj parlament neće raditi kao što je radio prošlih godina, da se samo kritikuje kako ništa ne valja. Ako nešto ne valja, šta je to što je bolje? Ako ne valja Maja Gojković, ko je bolji od Maje Gojković?Dalje, moramo da damo za pravo, ta partija ima najveći broj poslanika. Najveći broj poslanika osvojilo u parlamentu. U Srbiji i za Srbiju u međunarodnim odnosima se govori kako postoji politička stabilnost. Ja sam siguran da mi koji dobro mislimo o Srbiji nećemo dozvoliti da politička stabilnost se poljulja u ovom parlamentu.Politička stabilnost je veoma važna za ekonomsku sigurnost naših građana. Ako postoji politička stabilnost, onda će doći veliki broj investitora u Srbiju i da što pre stvorimo uslove da se povećaju i plate i penzije. Da bi stvorili uslove, da se povećaju plate i penzije, moramo da stvorimo i uslove da se poveća veći priliv u budžetu.Ako budžetu.Ako ovako nastavimo, budžet će imati određenih problema. Onda će imati odgovornost oni koji podržavaju Vladu. Da vam kažem, JS je podržavala Vladu Aleksandra Vučića i nismo se pokajali. Sutra idemo na sastanak. Ne tražimo nikakve funkcije. Pa, ne treba neko da vam da ministarsku funkciju da vi radite za Srbiju.Meni su nuđene ministarske funkcije poslednje tri Vlade. Nisam prihvatio nijednu od funkcija, ali sam dao sebi za pravo kada odem u Evropu, da predstavljam Srbiju kao da sam najveći funkcioner i da pomognem da veliki broj gradova u Srbiji ima koristi od toga. Ja tako želim i JS koju ja vodim da nastavimo, a siguran sam da i naš koalicioni partner, SPS, čiji je predsednik Ivica Dačić, mi smo se i sastali oko ovog programa upravo, o kome ja sada govorim.Tako

veći broj glasova, ili isti koji smo imali. Građani će o tome da ocene i da procene, ono što smo mi radili.Kada je u pitanju najveća partija koja je dobila najveći broj poslanika u parlamentu, oni imaju i najveće pravo, ali znate šta, ako mi svakoga dana govorimo o izborima, o izbornom rezultatu, o nečemu što je prošlo, hajde da stavimo tačku, da idemo dalje, da se takmičimo ko će i šta će više da uradi za Srbiju u Srbiji.

Gospodine predsedavajući, uvažene dame i gospodo narodni poslanici, poštovani građani Srbije, u ime poslaničke grupe Nove Srbije želim da podržimo predlog kandidata, odnosno reizbor gospođe Maje Gojković za predsednicu parlamenta.Za mene lično i za moje kolege iz poslaničke grupe NS to je veoma važno i zbog toga što je gospođa Gojković predstavnica manje zastupljenog pola, što je izuzetno dobro radila u prošlom mandatu, iako sa zadovoljstvom mogu da kažem da je i gospođa Slavica Đukić Dejanović takođe odlično obavljala svoju funkciju predsednice parlamenta, naravno, i gospođa Nataša Mićić u jednom veoma teškom političkom trenutku za Srbiju.Ali, na početku svog izlaganja moram da se u nekoliko rečenica osvrnem na prvi dan konstituisanja Narodne skupštine Republike Srbije. Ja isto smatram da ste vi, gospodine Mićunoviću, kao predsedavajući, suprotno demokratskim principima, prekinuli konstitutivnu sednicu parlamenta i na jedan nedemokratski način zaustavili dalji naš rad i izbor predsednice parlamenta. Ja ne sporim da je to vaše legitimno pravo, ali mislim da to nije u demokratskom principu, a vi ste, za mene, personifikacija demokratije u DS u Srbiji.Takođe, mislim da je na na početku konstitutivne sednice i u toku desetočasovne rasprave mnogo kolega narodnih poslanika u svojim diskusijama pokušalo da zameni teze, jer su isticali da većina ugrožava manjinu. Mi imamo direktan prenos i, hvala Bogu, građani Srbije su mogli da se uvere da to nije tačno. Ali, nije dobro što se na takav način šalju poruke javnosti, građanima Srbije, kao da u parlamentu ne postoji minimuma tolerancije, da ne postoji minimuma međusobnog poštovanja i da parlament neće imati kredibilitet za rad.Takođe, glavna tema prvog dana skupštinskog zasedanja su bile cene u skupštinskom restoranu. Legitimno je što su pojedine kolege to objavljivale na društvenim mrežama, ali nije dobro što upravo te kolege koji su prvi put narodni poslanici rekla bih vrlo svesno urušavaju kredibilitet Narodne skupštine Republike Srbije.Takođe, Srbije.Takođe, moram da kažem da su iste cene i u Vladi u parlamentu i da dotični poslanik o tome uopšte ni na koji način nije govorio dok je bio ministar. Ako je problem skupštinski restoran, mislim da treba da razgovaramo i o tome, ali na Kolegijumu, uz iznošenje argumenata, uvažavanje činjenica, pa da vidimo onda šta ćemo sa 400 ljudi koji ovde rade i koji primaju platu između 30 i 40 hiljada dinara, da vidimo šta ćemo i sa drugim restoranima u Srbiji koje imaju mnoge firme.Ali, zbog građana Srbije želim da kažem da je ovaj parlament proteklih godina itekako učestvovao u štednji i itekako se pridružio ekonomskoj konsolidaciji. Dvanaest godina nije menjana plata narodnih poslanika, od 2004. godine. Zadnjih nekoliko godina mi smo parlament koji ima najmanje plate ne u Evropi, nego u regionu. Ne želim da budem pogrešno shvaćena, te plate su primerene trenutku u kojem se mi nalazimo.Takođe, u Narodnoj skupštini Republike Srbije je zaposlen jedan i po u službi radnik na jednog poslanika. Prosek negde u Evropi je Mi smo ukinuli i dnevnice. Uštede na godišnjem nivou ovog parlamenta iznose 500 miliona dinara. To je istina o Narodnoj skupštini Republike Srbije.Takođe,

Država Srbija funkcioniše podelom na izvršnu, zakonodavnu i sudsku vlast. Narodna skupština Republike Srbije u skladu sa Ustavom obavlja svoju zakonodavnu, predstavničku i kontrolnu ulogu. kontrolišemo izvršnu vlast i biramo sudije, ali nemamo prava kao narodni poslanici da komentarišemo da li se neko pojavio na sudu ili ne. To je stvar sudstva.Takođe, sudstva.Takođe, jedan od kolega je komentarisao izborni rezultat Nove Srbije u Čačku. Parlament se ne bavi političkom analizom izbora. Rezultate izbora iznosi RIK. Ali, kada je već tu temu spomenuo, želim da kažem da o tome možemo da razgovaramo na jedan kredibilan i rekla bih ravnopravan način tek kada stranka dotičnog kolege pobedi i vodi ne jedan grad, ne jednu opštinu 20 godina, nego jednu mesnu zajednicu. Dvadeset godina pobedite i vodite jednu mesnu zajednicu, pa se onda javite predstavnicima Nove Srbije da razgovaramo o tome ko je izgubio, a ko je pobedio.To su sve razlozi zbog čega je veoma važno da se što pre izabere predsednica Narodne skupštine Republike Srbije. Mislim da je to svima nama u interesu da što pre konstituišemo institucije parlamenta – predsednika, potpredsednike i resorne odbore. U odborima nas čeka veliki rad zbog velikog broja reformskih zakona i zbog otvaranja zakona i zbog otvaranja poglavlja i zbog toga što je zemlja u pretpristupnoj fazi prema EU.Od vas, gospođo Gojković, očekujem da budete izabrani velikom većinom u parlamentu, jer smatram da je to dobro za ovaj parlament. Očekujem da i u ovom sazivu vodite računa i nastavite sa modernizacijom parlamenta, sa transparentnošću parlamenta, da vodite računa o efikasnosti rada ovog parlamenta, jer je to veoma važno za građane Srbije.Takođe, mislim da smo u prošlom sazivu napravili neke pomake koje i u ovom moramo održati. Veoma je važno što građani Srbije rad u odborima mogu da prate preko lajvstrima, ali je veoma važno da naši odbori koje će se, pretpostavljam, vrlo brzo konstituisati, održavaju sednice van sedišta parlamenta, jer na taj način rade u interesu građana i mnogi resorni odbori su mnoga pitanja rešili u interesu građana na taj način.Takođe, od vas očekujem da podržite rad neformalnih grupa koje su konstituisane u prethodnim sazivima parlamenta, jer su one veoma važne za dalji rad svih narodnih poslanika.Na kraju, želim da vam kažem da ćete, kada budete izabrani, u poslanicima Nove Srbije uvek imati konstruktivne partnere za celokupan rad parlamenta i poboljšanje njegove efikasnosti, a pre svega rad u interesu građana. Zahvaljujem.

govornik može da govori samo o tački dnevnog reda o kojoj se vodi pretres. Na dnevnom redu nije trenutni predsedavajući parlamenta, gospodin Mićunović, nisu ni cene u skupštinskom restoranu,

Gospodine predsedavajući, uvaženi narodni poslanici, građani Srbije koji pratite ovaj prenos, poštovane kolege iz političkih opcija koji ste prvi put danas u parlamentu, kao i vi koji ste imali kraću ili dužu pauzu, a danas ste ponovo ovde,

Može se reći da se nismo pomakli dalje od onog početka, ali to je i normalno i uobičajeno. Različite političke opcije imaju potrebu da izraze svoje stavove, ja bih rekao da su građani Srbije očekivali da čuju te stavove. Dobro je da smo imali taj petak, pa da građani Srbije vide neke svoje stare znance, da vide u kakvoj su kondiciji, mislim onoj političkoj, da čuju neke nove snage

Osnovno za rad ovog parlamenta, ove Skupštine u budućim danima koji su pred nama je efikasnost. Ono što očekujemo od budućeg predsednika Skupštine jeste da omogući efikasan rad ove Skupštine.Poštovani Skupštine.Poštovani prijatelji, građani Srbije, u najvećem delu smo opredeljeni za evropski put. Naravno, ima i onih koji nisu opredeljeni. Taj put zahteva ozbiljan rad upravo ovog tela i zato je izuzetno bitno da u narednom periodu predsednik Skupštine efikasno organizuje rad ovog tela. Mislim da je predloženi kandidat, gospođa Gojković, to u stanju.Ono što je veoma bitno je odgovornost, odgovornost za izrečenu reč. Reč je veoma bitna stvar i tek tako izrečena reč može da pravi probleme. Predsednik Narodne skupštine ima pojačanu odgovornost, mnogo veću od nas ovde, mnogo veću od onih koji predstavljaju skupštinsku većinu, ali i veću odgovornost od onih koji predstavljaju opoziciju, uz svo uvažavanje, naravno. Ta odgovornost mora da bude uvek istaknuta i mora da bude prioritet. Neodgovorna izjava može da nam nanese štetu.Građani Srbije su u prošlosti imali mnogo toga ne korisnog i nadam se da ćemo u budućnosti zaobilaziti sve te takve stvari.Istovremeno, potrebna je i određena doza hrabrosti. Meni je recimo imponovalo kada je gospođa Gojković, iako je predloženi kandidat, ustajala i uzimala reč i bila, recimo, jedna Maja naspram 249, mada je bilo manje, nije 249, ali to lepo zvuči. Pokazala je određenu dozu hrabrosti. Sticala je to svojim dugim političkim iskustvom, učila od onih koji su možda bili hrabriji od nje. Danas je ta hrabrost nama potrebna. Istovremeno, svojim sugestijama i rad u predsedništvu, ne ulazi u te detalje u četiri oko, ali sa ovog mesta ona je davala konstruktivne primedbe u kom pravcu i na koji način treba da ide ova Skupština. Naravno, ničim ne umanjujem pravo predsedavajućeg koje mu daje Ustav i Poslovnik ove zemlje da adekvatno, po svom slobodnom izboru, vodi ovu sednicu. Ja mislim da će on privesti valjano kraju.Poslanička grupa PUPS će dati punu podršku, jer stoji iza ovog predloga. Očekujemo da će gospođa Maja Gojković dostojno i dostojanstveno, uz sve ove stvari koje sam pomenuo, efikasno, odgovorno, hrabro i stručno, voditi ovu Skupštinu. Vama želim uspešan rad, a od nje očekujem upravo ovo što sam rekao. Zahvaljujem.

je u okviru naše koalicije sa SNS dala svoje potpise da se za predsednika Skupštine izabere Maja Gojković.

naglašavam zbog činjenice da moramo ovu raspravu privesti kraju, izabrati novu staru predsednicu, a budite sigurni da to i hoćemo na jedan dostojanstveni način. Ono što dalje želim da naglasim, a što nije bilo u raspravi u ova dva dana koja smo imali, veoma velike rezultate gospođa Maja Gojković je imala u parlamentarnoj diplomatiji. Kao član Interparlamentarne unije, naše delegacije, bio sam prisutan na mnogo međunarodnih skupova gde je gospođa Maja Gojković dostojno reprezentovala Srbiju. Mnogo predsednika parlamenata je tražila bilateralne sastanke i budite uvereni da svi rezultati koje je postigla naša spoljna politika je u činjenici da je tu veliki doprinos dala i gospođa Maja Gojković.Ono što želim dalje da naglasim, demokratija znači i poštovanje fer pleja, poštovanja rezultata izbora. Izbori su završeni. Možda to još nekome nije jasno, oni su završeni i moramo nastaviti da radimo svoj posao. Zbog toga mi insistiramo da se rasprava privede kraju, da izvršimo svoj posao zbog kojeg sedimo ovde, a to je da izglasamo, da možemo raditi svoje poslove koji nas čekaju. Upravo to je ono što će učiniti

gde smo kao pobednici izbora učinili jedan korak napred i tu ćemo glasati u paketu za sve potpredsednike. Hvala.

vas sve pozdravim, uvaženi predsedavajući, dame i gospodo narodni poslanici, šef poslaničke grupe, gospodin Dačić ima obaveze kao ministar spoljnih poslova vrlo brzo će nam se pridružiti u parlamentu u nastavku rada.Želim da čestitam svim narodnim poslanicima na izboru i želim da naravno sa svima vama podelim nadu da ćemo svi zajedno biti na visini zadatka, da ćemo čuvati ugled ovog parlamenta, da ćemo učiniti sve da budemo efikasni, ali da ćemo naravno uz sve to svi zajedno razvijati demokratsku atmosferu koja treba da krasi rad ovog najvišeg zakonodavnog doma.Mislim da treba zajedno da se borimo za pristojan parlament u kome ćemo se takmičiti u idejama, u kome ćemo suprotstavljati programe, predloge, zakonska rešenja i u kome se nećemo baviti trivijalnostima. Mislim da je jako dobro i ova atmosfera u poslednjih nekih 30-ak minuta mi ostavlja utisak da smo svi zajedno spustili loptu i da bi bilo dobro da izaberemo predsednika parlamenta, potpredsednika i generalnog sekretara i neophodne odbore bez nepotrebnih polemika. Naglašavam – ne bez rasprave, već bez nepotrebnih polemika. Nadam se i hoću da verujem da je petak zaista za nama, da je to bilo jedno, da kažem odmeravanje pulsa i da smo se svi okrenuli ipak onome zbog čega su nas građani Srbije ovde postavili, a to je da učinimo da Srbija ima parlament koji će usvajati zakone u jednoj efikasnoj proceduri, ponavljam pristojnoj proceduri i da svi zajedno gradimo jednu pristojnu partija Srbije i naš predsednik kao što je gospodin Marković malopre najavio u ime Jedinstvene Srbije će podržati izbor gospođe Maje Gojković na mesto predsednika parlamenta, kao pre svega znak jedne političke korektnosti, uvažavanja činjenice da je lista „Srbija pobeđuje“ koju je predvodio gospodin Vučić osvojila apsolutnu većinu u ovom parlamentu, uvažavajući činjenicu da smo u prethodne četiri godine zajedno radili i pokušavali da menjamo Srbiju, učinimo da Srbija zaista postane jedno bolje mesto za život, uvažavajući činjenicu da je gospođa Gojković u prethodne dve godine vodila jedan efikasan parlament, parlament koji je zajedno sa Vladom Republike Srbije napravio zaista krupne korake u pravcu izgradnje upravo takve moderne Srbije, Srbije u kojoj ćemo mi, a pre svega naša deca živeti bolje i kvalitetnije.Taj parlament je zajedno sa Vladom usvojio izuzetno značajne zakone za budućnost Srbije. Taj parlament je i svi narodni poslanici i gospođa Maja Gojković na čelu tog parlamenta pokazala hrabrost da zajedno sa Vladom usvoje i teška zakonska rešenja, usvaja zakonske projekte od kojih se u Srbiji decenijama bežalo usvajajući zakonske projekte koji zaista treba da omoguće da Srbija bez kalkulacije počne da se menja i da napravimo od Srbije, ponavljam, jedno pristojnije mesto za život.Gospodine Mićunoviću, mi vas izuzetno uvažavamo. Izuzetno cenimo naravno činjenicu da kao najstariji poslanik imate jedan odgovoran zadatak da u ovih nekoliko dana, nadam se, još danas vodite kao najstariji poslanik ovaj parlament. Mi nismo u petak u petak podržali vašu odluku da prekinete sednicu parlamenta i ocenili smo na konferenciji za novinare da je to jedan nezabeležen čin u političkoj istoriji i praksi Republike Srbije. Duboko verujemo da vi na to niste imali pravo.Član 101. jasno definiše nekoliko procesnih stvari koje vama kao predsedavajućem stoje na raspolaganju. Jedna od tih procesnih stvari u članu 101. stavu 1. je da odredite pauzu radi neophodnih konsultacija ili pribavljanja mišljenja.Vi to očigledno niste uradili, vi niste otvorili otvorili pauzu radi konsultacije, jer mi od petka do danas, pa čak ni sad pred početak sednice nismo imali bilo kakve konsultacije, a vi nemate pravo da u trenutku kada Narodna skupština RS ima ima odluku da radi nakon 18.00 časova, samo isključivo svojom voljom donosite odluku o prekidu sednice, jer upravo član 101. definiše da predsednik Narodne skupštine može prekinuti rad Narodne skupštine samo ako to Narodna skupština zaključi.Tako da, pre svega ponavljajući ono što sam rekao i iza čega zaista stojim i nije parola, izuzetno uvažavamo vas, vaš politički rad, ali i sa druge strane očekujemo od vas da jedno ogromno političko iskustvo koje imate stavite u funkciju efikasnosti rada ovog parlamenta i uvažavanja poslaničkih grupa i njihovih šefova. I molim vas da u toku današnjeg dana radi organizacije ovog našeg zajedničkog posla sve odluke donosite u konsultacijama sa šefovima poslaničkih klubova, jer mislim da je upravo uloga i mesto najstarijeg među poslanicima da de fakto sa poslanicima dogovora način vođenja ove sednice i to upravo preko šefova poslaničkih klubova.I na samom kraju da ponovim, poslanička grupa SPS će podržati izbor gospođe Gojković na mesto predsednika Skupštine Republike Srbije. To za nas nije politička kalkulacija, to je za nas isključivo jedna politička odgovornost i politička doslednost i prema onom što je gospođa Gojković uradila u prethodne dve godine, ali i doslednost prema onome što smo mi kao SPS zajedno sa sa kolegama iz SNS učinili, a verujem puno toga dobrog učinili za budućnost Srbije u prethodne četiri godine.Želim puno uspeha u radu današnje sednice i ponavljam, pozivam vas gospodine Mićunoviću da vodite ovu sednicu i ovu Skupštinu uz uvažavanje poslaničkih klubova i nadam se konsultacije sa šefovima poslaničkih klubova. Hvala.

Po Poslovniku, član 106. govornik može da govori samo o tački dnevnog reda o kojoj se vodi pretres.Ja sam kolegu Antića razumeo da ste vi kandidat za predsednika Skupštine, voleo bih to, ali nažalost ovo nije slučaj. Želim da kažem nekoliko rečenica pre svega oko povrede Poslovnika koja se dešavala danas u nekoliko navrata.Mislim da se nije nikakva nedemokratska stvar desila u petak, mislim da ste sjajno vodili ovaj parlament i pre svega očekujem od buduće predsednice parlamenta gospođe Maje Gojković da u najmanju ruku na ovakav način vodi parlament i omogući reč svim predstavnicima u parlamentu, jer su svi dobili nekakve glasove.Ne

politička tema, da tu treba da debatujemo na način kao što danas debatujemo, to je jedna stvar.Druga stvar, sam predlagač je iskoristio svoje pravo i replikama

ne može po drugi put.Marija Obradović ima reč. Gospodine predsedavajući, dame i gospodo narodni poslanici, govoriću u ime poslaničke grupe SNS, o kandidatu za predsednika parlamenta Srbije, gospođi Maji Gojković.Maja Gojković je neko ko ima iza sebe veoma ozbiljnu i zavidnu političku karijeru. U parlament je ušla 1991. godine kao ….

tako sam i dobila reč. Mogu da nastavim? U redu.Dakle, 1991. godine, gospođa Maja Gojković ulazi u parlament kao najmlađa poslanica, pre toga naravno takođe baveći se politikom, ali svi koji žele dugo i ozbiljno da se bave politikom na prvom mestu u sebi moraju imati poštovanje prema kolegama koje se nalaze u istom poslu.Ukoliko zaista to poštovanje, međusobnu saradnju, ostavimo negde daleko iza nas teško da ćemo moći da napredujemo. Sigurna sam da se sa tim slažu kolege koje su dugo u politici. Bez obzira na dnevne političke sukobe, na neke razmirice, različite političke stavove, postoji onaj minimum pristojnosti koji moramo da nosimo svi mi koji želimo da se dugo bavimo politikom.Zbog čega insistiram nekoliko puta na reči - dugo? Zato što vi vrlo lako možete na tren negde da upadnete, a godinu, dve u politici su zaista tren. Možete na kratko da upadnete, napravite određeni skandal, budete zanimljivi po nečemu što će se prepričavati, ali mislim da je posao političara da na duge staze kroz duge osmišljene procese i poteze zapravo popravljaju život građana u svojoj zemlji.Mislim zemlji.Mislim da time SNS ima ozbiljan politički program i plan kako da vodi zemlju, a to je pokazala i u prethodnom periodu, odnosno to potvrđuju rezultati koje ova vlada i iz 2012. i 2014. godine je napravila, to potvrđuje i međunarodna zajednica, ne samo građani koji nam daju po treći put mandat da vodimo ovu državu putem kojim smo krenuli.O Maji Gojković upravo svedoče ovi dani, odnosno o njenom radu u prethodnom periodu. Vidite, kada nešto teče relativno glatko, kada nema prekida, kada se neki kontinuitet ostvaruje u radu, a to se dešavalo u prethodne dve godine, onda vam se čini da taj neko dobro radi taj posao. To je negde u Srbiji

sada vidimo, da ono što se dešavalo u prethodne dve godine u srpskom parlamentu pod predsedavajućom palicom gospođe Gojković i te kako dobro radilo, o tome svedoči broj zakona koje smo doneli, o tome svedoči način rada u parlamentu, a to je promena u radu, modernizacija, veća transparentnost, približavanje parlamenta i svih radnih tela, načina rada u parlamentu građanima Srbije, veća prisutnost građana Srbije u parlamentu, čuje se bolje njihov glas, veliki broj konferencija, manifestacija, događaja, koji su zapravo tražili da se dešavaju u parlamentu, ne zbog izuzetne arhitekture, i zbog toga što je ovaj parlament svojevrsni muzej kojim se ponosi Srbija, nego zbog toga što su želeli da i poslanici koji čine parlament budu deo tih važnih dešavanja, bez obzira da li se radi o najrazličitijim temama, različitih javnih slušanja, konferencija, nekih drugih manifestacija koje su veličale neke druge vrednosti koje mi imamo u Srbiji, bilo da su to iz oblasti kulture, istorije, pravosuđa, da ne nabrajam dalje.Dakle, u svakom slučaju sve to što se dešavalo, a što je značajno promenio Nebojša Stefanović koji je 2012. godine došao da bude predsednik parlamenta i uveo sve te novine da otvorimo parlament, da budemo moderni, transparentni, da građani zaista ovde mogu da dođu, da se ne osećaju kao neki izolovani deo daleko od srpske javnosti, to je nastavila gospođa Gojković 2014. godine i mi planiramo da sa time nastavimo i u narednom periodu bez obzira na sve što se moglo čuti u prethodna dva, tri dana kada smo možda bili nešto nervozniji, svi mi koji smo ovde, ne samo poslanici SNS, jer se insistira da smo samo mi nervozni. Svi su ovde bili nervozni u smislu da jedan posao stoji, jedan važan posao stoji zato što su to političke igre u toku, političke provokacije.Kada govorimo o opstrukciji parlamenta, znate, teško je, za svaki sukob, za svaku svađu je potrebno dvoje, a ovde ja zamišljeno izgleda da samo opozicija može i forsira se ta priča, insistira se na toj priči da opozicija može i treba da optužuje, govori neistine, vređa poslanike većine, posebno sa liste Aleksandar Vučić – Srbija pobeđuje, a da mi treba da ćutimo. Naravno da na to ne možemo da pristanemo.Više puta se moglo čuti da je trebalo da sačekamo da svi ovlašćeni govore, a nakon toga da mi iskoristimo naših 20 minuta ili koliko je to već predviđeno i da se na tome sve završi. To nije slučaj ni u jednom parlamentu u svetu. Oni koji posebno prate evropske parlamente koji su nama najbliži, vide da tamo se ne dešava ništa drugačije nego ono što se dešava u srpskom parlamentu.Ako bi poslušali te savete,

oko 160 recimo, do tri sata vremena. Trebalo je jer ionako smo kasnili u početku, to je takođe greška predsedavajućeg da je onemogućio početak parlamenta onda kada je trebalo u 10,00 časova, to je jedna vrsta nesposobnosti, jer kada držite stvari pod kontrolom to znači da vi možete da predvidite buduće događaje i da pripremite poteze u tom slučaju. To neko nije pripremio.Dakle, trebalo je da sačekamo tih tri sata, da slušamo neistine, laži, uvrede i onda odgovorimo sa tih dvadesetak minuta, ko bi se toga sećao, ko bi znao o čemu se radi, ko je koju uvredu preneo – ne bi se toga niko sećao, ali bi bilo lepa politička, medijska priča gde biste vi itekako mogli da ostavite utisak kod građana kako su građani zaista izabrali pogrešnu stranu, kako su građani slušali da vi tri sata govorite o tome da mi nismo ti koji Srbiju vode u dobrom smeru.Zbog smeru.Zbog toga i apelujem na građane da zaista pažljivo slušaju u parlamentu i da vide ko je taj koji je konstruktivan, ko nudi nove predloge, ko može da da zakonski okvir koji će doneti nove investicije, nova ulaganja u infrastrukturu, ko može i dalje da insistira na vladavini prava, ko može i dalje da jača i razvija naš parlament, jer, čini mi se da samo tim kritikama i uvredama sa druge strane ne može biti ništa dobro ni za ovaj parlament, a ni za građane Srbije.Još detaljnije o Maji Gojković, jer sve ovo što sam govorila, to je ono što će zastupati Maja Gojković. Ne možete mi reći da nisam govorila o temi dnevnog reda. Ona će stajati iza ovih reči.Tokom reči.Tokom predsedavanja gospođe Maje Gojković omogućeno je da bude donesen veliki broj zakona, veliki broj sednica skupštinskih odbora, mnogo veći nego što je to bilo u prethodnom periodu. Ovo sada zaista jesu brojke i može da zvuči suvoparno i nezanimljivo, ali o rezultatima nečijeg rada moramo da sudimo i na osnovu nekih podataka, na osnovu nekih činjenica.Značajno je unapređen rad u skupštinskim odborima. O tome mogu da svedoče i poslanici opozicije, koji su imali mnogo više prostora nego što je to bilo u prethodnom periodu, koji su imali mnogo više predsedavajućih mesta,

o tome koliko je ovaj parlament zaista unapredio postojeći stepen ljudskih prava u Srbiji svedoče na prvom mestu brojne brojne nevladine organizacije, koje su upravo intenzivirale rad sa srpskim parlamentom, zato što su shvatile da je srpski parlament pravo mesto gde se donose odluke koje i kreiraju život građana u Srbiji. To što nevladin sektor ovoga puta, a govorim o najvećem procentu o nevladinih organizacija, žele da sarađuju sa poslanicima i žele da utiču na donošenje zakona i da budu deo zakonodavnog procesa svojim sugestijama i svojim predlozima, to je tekovina kojom zaista treba da se ponosimo.Među poslanicima opozicije ima mnogo kolega koje su i te kako dale doprinos jačanju tog modernog oblika srpskih institucija i radnih tela u parlamentu. Tu bih rekla reč, dve o Ženskoj parlamentarnoj mreži, koja ne bi postojala bez konstruktivnog pristupa. Reći ćete možda – kakve ovo sada ima veze sa kandidatom za predsednika Narodne skupštine? Zato što Ženska parlamentarna mreža je simbol jednog neformalnog radnog tela i simbol nekog modernog evropskog parlamentarizma, gde poslanici nisu zaključani u političke stranke, gde poslanici zaista funkcionišu u okviru svojih političkih grupa i stranaka, ali poslanici imaju i malo širu, trebalo bi da imaju malo širu političku svest, gde ih ujedinjuje politička ideja, određeni cilj koji će da popravi život određene grupe građana, a to možemo da uradimo i mi, poslanici koji pripadamo različitim strankama, zato što nas ujedinjuje taj cilj.To da žene u Srbiji zaista imaju bolju poziciju, da se insistira na ekonomskom osnaživanju žena veliki uspeh je rodno budžetiranje. U ovom trenutku moguće da mnogi od nas toga nisu svesni, ali videćete u godinama koje su pred nama, posebno u procesu evropskih integracija, mi ćemo moći da damo pozitivno iskustvo i da budemo deo te pozitivne priče, koja je i u većini evropskih zemalja. Kada o svom budžetu razmišljamo na način da novac delimo tako da zadovoljimo potrebe naših građana, pogrešno je reći da delimo novac pola na muškarce, pola na žene u Srbiji. Ne radi se o tome, rodno budžetiranje je pažljivo planiranje budžeta, podela novca tako da zadovoljite sve potrebe vaših građana. Videće ljudi u lokalnim budžetima kada ih budu planirali koliko je važno ako pitate žene u vašem gradu šta je to što njima treba. Neće vam one govoriti o svojim ličnim potrebama, one će vam govoriti o više vrtića, o više škola, o potrebnoj infrastrukturi i servisima za decu za školske objekte, o pravima marginalizovanih grupa, ugroženih grupa, socijalnih grupa.Vratimo se na priču o spoljnoj politici, o parlamentarnoj diplomatiji, o tome u kom je stepenu unapređena parlamentarna diplomatija u Srbiji u prethodnom periodu, dok je SNS, u poslednje dve godine, i gospođa Maja Gojković vodila srpski parlament. poštovanih, uvaženih visokih političkih zvanica i državnika posetilo srpski parlament svedoči ponovo ta statistika i svi oni podaci o aktivnostima srpskog parlamenta.Kontrolna

SNS.Dakle, o kontrolnoj ulozi parlamenta možemo da govorimo sa različitih aspekata. Kada je potrebno, onda ćemo reći da brzo prolaze zakoni i da parlament nema nikakvu kontrolnu ulogu i da smo jednostavno protočni bojler, što je vrlo ružno, pri tom uopšte nije tačno, govorićemo na taj način, a sa druge strane, kada nam to ne odgovara, onda ćemo reći – pa, naravno, evo parlament koči, ovde je opstrukcija, ne ume niko da vodi parlament. Sve stvari, ali sve stvari, posebno nama političarima u parlamentu mogu biti spakovane u različite forme. Takozvani „spin“, ovde imate nekoliko doktora „spina“, o majstorima i da ne govorimo, na desetine, a ima i mnogo mladih ljudi koji se uče tome, ali nadam se da to neće biti najvažnija stvar, naučiti se „spinu“ u srpskoj politici, nego bi negde interes građana stavila na prvo mesto, a onda ćete način kako ćete ostvariti bolji interes građana sami izabrati.Govorili izabrati.Govorili su u prethodnom periodu i da zakoni u srpskom parlamentu se ne donose na dobar način, odnosno budu servirani od strane Vlade Srbije. Samo prođu, protrče kroz parlament i onda idemo dalje. Nije ni to tačno, zato što oni koji se ozbiljno bave zakonima, predlozima zakona, posebno ovde apelujem na predsednike skupštinskih odbora, znaju da nacrti zakona budu ponuđeni svakom skupštinskom odboru koji je zainteresovan za to da ga razmotri.Odbor koji sam vodila u prethodnom periodu, za odbranu i unutrašnje poslove, dakle kontrola vojske i policije, nijednom nije naišao na zatvorena vrata ni u MUP-u, niti u Ministarstvu odbrane. Ministri su se odazivali na svaki poziv da dođu i predstave svoje nacrte zakona, insistiram na tome nacrte, ne radi se o predlogu. Do sada je bila praksa da predlog zakona stigne u parlament, pa ga mi razmatramo, pitanje je da li ćemo

Hvala.Dakle, zakoni se donose na drugačiji način. Stigne nacrt zakona u parlament, ministar, radna grupa koja ga je pripremala dođe, razgovara sa svim poslanicima, ne samo sa članovima nadležnog odbora, i već tu popravimo neke stvari, već tu unesemo neke izmene, koje su i građani i nevladin sektor i stručna javnost zamerili u prethodnom periodu. Takvo ozbiljno praćenje nacrta zakona i tako ozbiljan rad na pripremi zakona pre nego što on stigne u parlament nije bila praksa u prethodnom periodu, a za to su zaslužni svakako ljudi koji vode parlament, jer pod njihovom palicom se sve to dešava.Onog trena kada konačan predlog zakona stigne u skupštinski odbor tek tada imamo brojne i ozbiljne diskusije i rasprave,

u prethodne četiri godine, koliko sam ja u parlamentu, i na tome sam jako zahvalna, cenim rad takvih kolega, mislim da je to nešto čime možemo da se ponosimo.Da zaključim, pozvala bih sve koleginice, naravno, i za kolege je otvorena Ženska parlamentarna mreža, sve koleginice, posebno mnogo mladih koleginica da se uključe u rad ovog parlamenta, ove neformalne radne grupe, jer ovde možemo uraditi mnogo dobrih stvari.Želela bih da pozovem kolege da podrže Predlog za Predlog za predsednika parlamenta, gospođu Maju Gojković. Zaista pozivam posebno svoje kolege da budemo maksimalno konstruktivni, pristojni i da odgovorimo maksimalno jako na ove političke izazove, na ovu nestabilnost u redovima opozicije koju prikrivaju ovakvom bahatošću. Možemo mi mnogo bolje, a odgovornost za vođenje države i ovog parlamenta je na nama. Hvala vam.

Pozivam se na član 107. – govornik na sednici Narodne skupštine je dužan da poštuje dostojanstvo Narodne skupštine.Taman sam pomislio da je rasprava potekla u dobrom toku i da je gospođa Obradović u skladu sa dobrim parlamentarnim običajima govorila o temu, ali na kraju nije izdržala da ne uvredi brutalno predstavnike opozicije, ne samo moje stranke, nego sve predstavnike opozicije nazivajući ih bahatima.Slušali smo ovde da je predsedavajući tehničko lice, od prethodnih govornika iz vladajuće stranke. Predsedavajući nije tehničko lice, predsedavajući je narodni poslanik. Ne postoji tehničko lice među narodnim poslanicima. Ovde je 250 predstavnika građana, predstavnika građana koji su glasali na izborima za ovaj parlament. Čuli smo od predstavnika većine da su nas građani izabrali, da su njih građani izabrali. Građani su izabrali sve nas. Ja molim da se poštuju glasovi koji su dati i za opozicione parlamentarne liste.Dakle, ponovo ulazimo u manir po kome se vređa opozicija, omalovažavaju građani koji su glasali za opoziciju i to je potpuno neprihvatljivo. Čak je u jednom trenutku rečeno da je predsedavajući pokazao nesposobnost u pripremi sednice. I to je nešto što je potpuno neprihvatljivo, i to je rečeno od predstavnika vladajuće većine koja na neartikulisan način reaguje na ono o čemu govorim, tako da će biti potreban doktor Dulitl da prevedemo šta izgovaraju.U kritike koje smo čuli na period do 2012. godine u vođenju parlamenta, glorifikacija gospođe Gojković u odnosu na period pre 2012. godine jeste kritika u odnosu na koleginicu Slavicu Đukić Dejanović koja je bila predsednik parlamenta, a koja je koalicioni partner

Dame i gospodo narodni poslanici, član 108.Profesore Mićunoviću, molim vas da uložite napor, dodatni napor. Razumem da u vašoj dugogodišnjoj i bogatoj karijeri niste imali ovakav slučaj kršenja Poslovnika i razumem da ovo do sada u parlamentarizmu u Srbiji nije viđeno.Ja imam jedan konstruktivan predlog, da gospodin Martinović kao skandal majstor podnese ostavku kako bismo gospođu Maju izabrali za predsednicu parlamenta. Siguran sam da niko neće glasati za gospođu Maju Gojković od opozicionih partija.Nemojte, molim vas, da me prekidate. Molim vas,

znam da je teško držati se strogo teme i dozvoljavam, jer inače ne bismo mogli da vodimo razgovor, da se nekada malo i skrene, ali ne sasvim. Drugo, da se ne ponavljamo. Treće, da se ne vređamo, što je najvažnije, i da se slušamo, ako želite da mi pomognete.Ko

Pokušajte malo da sarađujete, čak i oko tehničke.Član 27. je vrlo jasan, pretpostavljam da znate Poslovnik čim ste se upustili u ovakav značajan poduhvat vođenja konstitutivne sednice, možda je i suvišno da vam kažem da je u stavu 2. predviđeno da se vi starate o primeni ovog Poslovnika.Na uvrede i prostakluke poslanika koji ne znaju ništa drugo da kažu, niti o ličnosti kandidata kandidata za predsednika parlamenta, ne bih da trošim reči, niti će bilo ko iz poslaničke grupe to učiniti. Ali, na vama je, kao najstarijem poslaniku ovde u parlamentu, sa iskustvom jednakom samo iskustvu Ivice Dačića i mene u ovom sazivu, da razmislite o tome da li u demokratskom maniru dopustiti da pod formom povrede Poslovnika poslanici iz vaše političke stranke vređaju druge poslanike. To je jedan veliki znak pitanja, zašto vi to dozvoljavate? Da li iz straha da će vam neko oduzeti mandat pre razloga vašeg, u stvari vaše odluke da sami odstupite i ustupite vaše mesto nekom drugom, ili zbog straha jer govori predsednik vaše partije, pa mu dozvoljavate da poredi Aleksandra Martinovića ili poslanike naše poslaničke grupe, pre svega SNS, i poziva da ovde dođe doktor Dulitl koji je poznat onima koji čitaju knjige, priče ili gledaju dečije filmove za koga je doktor. Da objasnim, za životinje. Zahvaljujem se uvaženom poslaniku što je to spomenuo. Pa, da jedan od poslanika, takođe vaše političke stranke, a znam da ste vi vrlo senzitivni kada su u pitanju drugi poslanici koji iskoriste neku jaču reč,

da li ćete biti predsedavajući jednak za sve ovde poslanike, ili ćete sebi dozvoliti takav luksuz da na kraju svoje političke karijere uđete u istoriju kao predsednik koji je dozvoljavao da jedni poslanici govore drugim poslanicima da su

Antić ima reč. prilikom reklamiranja Poslovnika od strane kolege Radoslava Milojčića nisam mogao da utvrdim šta je hteo da kaže u svom izlaganju o povredi Poslovnika, osim da na najgrublji mogući način uvredi kandidata za predsednika Narodne skupštine nazivajući je lopovom.U ovom Poslovniku, koga ste dužni da se pridržavate dok predsedavate, u članu 103. stav 7. piše – predsednik Narodne skupštine, odnosno predsedavajući, dužan je da narodnom poslaniku koji se ne pridržava odredaba iz st. 1, 2, 4. i 6. ovog člana ili na drugi očigledan način zloupotrebi prava predviđena ovim članom, izrekne mera predviđena članom 108. do 111. ovog Poslovnika. Treba li da čitam šta je između 108. i 111? Za ovakvu uvredu prilikom reklamiranja povrede Poslovnika izriče se opomena, a vreme se poslaničkoj grupi oduzima. Sramota je da čovek koji je napravio milijardu dinara duga u Smederevskoj Palanci naziva kandidata za predsednika Skupštine lopovom. Neka se okrene i pogleda svoju opštinu. Radulović ima reč. 1. Nije bilo na povredu Poslovnika. Može, tako se gospodin Arsić i javio.

ako nema, nastavljamo dalje.Da li još ima predstavnika ovlašćenih koji bi želeli da govore? (Nema)Prelazimo na listu govornika. Imamo 33 govornika. Ako ne bude velikih rasprava, to se da završiti, bar u popodnevnim časovima, a ako bude, onda ćemo videti dalje.Prvi za reč se javio Milija Miletić. Uvaženi predsedavajući, kolege poslanici, građani Srbije, ja sam Milija Miletić i dolazim iz najlepše opštine u Srbiji, to je opština Svrljig koja se nalazi pored najlepšeg grada u Srbiji, a to je grad Niš. Inače, ovde u Skupštini predstavljam Ujedinjenu seljačku stranku, izabran sa liste SNS.Kao čovek,

zato što je to bila slava Svrljiga i slava grada Niša – car Konstantin i carica Jelena, ali verovatno vi, pošto ste možda veliki vernik, zbog toga niste nastavili da radite i zbog toga ste prekinuli rad Skupštine u petak. Ali, nema smetnje, mi ćemo danas nastaviti.

jer iza svakog jakog muškarca, iza svake jake kuće, stoji jaka žena, a naša Narodna skupština za nas je nešto najbitnije i zato mislim da Maja Gojković, i kao čovek i kao žena, može najbolje voditi našu Skupštinu i prikazati je u najboljem svetlu, što se tiče naše zemlje Srbije.Ja sam siguran da ćemo svi mi ovde u Skupštini podržati Maju Gojković, a pozivam i kolege poslanike iz opozicije jer ćemo na taj način maksimalno dati podršku našim ženama, jer iz opštine iz koje ja dolazim žena je predsednik opštine. vas pozivam sve da glasamo gospođu Maju Gojković, jer ćemo na taj način imati jaču i bolju mogućnost da naša Skupština bude, što se kaže, još transparentnija nego što je bilo do sada.Inače, iskoristio bih priliku sada da, kao čovek, svim ljudima muslimanske veroispovesti čestitam Ramazan i da im poželim svima puno zdravlja i sreće.

Poštovani predsedavajući, kolege poslanici, dolazim iz Trstenika i bio sam deo izvršne vlasti u prethodnom periodu i na lokalu. Malo mi je bilo nejasno ono što se događalo u petak, a čini mi se da će to i danas, a to je pre svega što je sve drugo tema, osim kandidata i obrazloženja predlagača kakve to kvalifikacije treba da ima predsednik ovog doma, odnosno izveštaj o radu u prethodnom sazivu parlamenta, jer se radi o istoj osobi.Dakle, ja ću govoriti, da ne bih kršio Poslovnik, o tački dnevnog reda i okrenuću se na dve stvari koje, po meni, treba da oslikavaju jednu osobu koja će predsedavati ovom domu, a to su pre svega poverenje i efikasnost. Dakle, što se tiče poverenja, pitam sve vas ovde, a i građane i narod koji nas je ovde poslao, da li gospođa Gojković može da uliva poverenje i da li joj građani Srbije mogu verovati? Da li joj mogu verovati jer je ona bila član Narodne radikalne stranke, Srpske radikalne stranke, Narodnog pokreta, zatim na listi Ujedinjenih regiona Srbije je ušla u parlament, što joj nije smetalo da odmah bude deo poslaničkog kluba Demokratske stranke i na kraju Srpske napredne stranke.Pročitaću samo neke izjave gospođe Gojković, koje je ona izgovorila. Dakle, „Pomno pratim to što politički rade Nikolić i Vučić. Nema tu nekog bitnog i velikog kvaliteta, novih kadrova, programa koje bih ja vrlo rado podržala.“. Zatim, „Bila bih neozbiljan političar da sam se posle isključenja iz SRS ponovo vratila u jedno krilo te stranke.“. Zatim, „Srpska napredna stranka je kao mehur od sapunice koji će pući ako ne osvoji vlast.“. Zatim, „Pri formiranju nove vladajuće koalicije sigurno nećemo podržati SNS, DS je prirodni partner Narodne partije.“, rečeno je 2012. godine.Dakle, ja znam gospođu Gojković i sa predsedništva jedne druge stranke kojoj sam ja pripadao pripadao i slušao od nje šta je govorila o velikoj većini predlagača. Dostojanstvo mi nalaže da ne mogu da ponavljam to, ali to nije bilo nimalo afirmativno ni za vas koji je predlažete. Zato znam da većina vas danas istinski ne podržava taj predlog, ali ste dobili nalog koji morate da poslušate. Dakle, kada budete uradili ono što ste krenuli, a to je predlog za predlog za promenu i izmenu izbornog zakona, kada ovde budu bili poslanici koji će zastupati interese naroda, onda će se drugačije razgovarati.Šta je garancija da gospođa Gojković dobije poverenje i da neće izdati sutradan i Srbiju, kao što je izdala i stranke, kao što je izdala i prijatelje, kao što menja partije kao čarape? Dakle, molim vas, to je jedna ozbiljna osobina i kvalitet politički o kome treba da govorite. Ali, tema i nije zapravo kandidat za predsednika, zato što je obrazloženje tanko i sve vreme se govori o Bodrumu, govori se o ukrajinskim scenarijima, govori se o Vladi i rezultatima Vlade, najmanje se zapravo govori o samom kandidatu.Što se tiče efikasnosti, od 383 zakona koje je usvojio ovaj dom u prethodnom sazivu, 204 je usvojeno po hitnom postupku, 204 zakona koji uređuju živote građana Srbije. Dakle, sve što se ovde usvoji, od tih zakona zavisi kako će nam živeti i radnici i poljoprivrednici i doktori i profesori. Dakle, nije suština u kvantitetu, suština je u kvalitetu. Prema tome, način na koji je gospođa Gojković obavljala funkciju u prethodnom sazivu parlamentu ničim nije opravdala da ponovo dobije poverenje za novi mandat. Posledice takvih zakona, a neki od njih su po tri puta za manje od godinu dana menjani, kao što je Zakon o javnom beležništvu, po hitnom postupku je usvojen Zakon o energetici, Zakon o uređivanju plata i penzija, set medijskih zakona.Ono što, naravno, moram da kažem, što je možda i najvažnije i što sam ja gledao do sada sa strane, ne iznutra kao narodni poslanik, nego kao predsednik opštine, to je da je ovaj dom degradiran u odnosu na Vladu u prethodnom periodu i umesto da Narodna skupština i poslanici preslišavaju ministre i Vladu, ovde je bilo obratno – ministri i premijer su preslišavali narodne poslanike uvek kada su ovde dolazili, zato što je predsednik parlamenta to omogućavao i uvek stavljao u podređen položaj poslanike u odnosu na članove Vlade.Ali, hrabri jedna stvar, a to je da je jedan od zadataka koji je šef poslaničke grupe predlagača, gospodin Martinović rekao, je da će očekivati od nje da se postara o vladavini prava, s obzirom na činjenicu da su se u prethodnom periodu suočili sa uzurpacijom jednog dela teritorije Republike Srbije u Savamali, i te kako će nam trebati vladavina prava.Zbog svega ovoga, ja kao narodni poslanik Narodnog pokreta Srbije i član

Martinović** Dame i gospodo narodni poslanici, premrli smo od straha zato što partija Borisa Tadića neće glasati za Maju Gojković za predsednika Narodne skupštine, mada vas na to niko nije ni pozvao.Nekoliko stvari gospodine Aleksiću. Kažete, odnosno pominjete hitni postupak. Hitni postupak je deo parlamentarne procedure propisan Poslovnikom koji je donet u vreme kada je Boris Tadić bio predsednik države i kada je vaša stranka imala većinu u Narodnoj skupštini Republike Srbije i to je Poslovnik koga je donela vaša stranka, odnosno stranka sa kojom ste vi u koaliciji. U hitnom postupku, gospodine Aleksiću, nije ništa strašno. U prošlom sazivu parlamenta, 54% zakona, 54% zakona je doneto po hitnom postupku. Pri čemu je većina od tih predloga zakona mesecima bila u Narodnoj skupštini i mesecima bila na zvaničnoj internet prezentaciji Narodne skupštine. I poslanici, i građani Republike Srbije su imali i te kako vremena da se sa tim predlozima zakona upoznaju.Pominjete upoznaju.Pominjete Zakon o javnom beležništvu. Pa tačno je, menjali smo ga. Zato što prvobitni zakon koga ste doneli 2011. godine nije ništa valjao. Upropastili ste jedan deo pravnog sistema Republike Srbije i onda smo morali da menjamo Zakon o javnom beležništvu.Što se tiče spajanja tačaka dnevnog reda, pre nego što u tuđem oku vidite trn, najpre kod sebe vidite balvan gospodine Aleksiću. Evo, vam sednica od 5. maja 2010. godine, valjda znate ko je tad bio na vlasti. Kažite mi molim vas kakve veze ima, Zakon o potvrđivanju sporazuma o ekonomskoj i tehničkoj saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade države Kuvajt, Zakon o potvrđivanju Memoranduma o razumevanju između Vlade Republike Srbije i Vlade Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Severne Irske o saradnji u oblasti odbrane, Zakon o pivu, Zakon o izmenama i dopunama Zakona o Agenciji za privatizaciju, Zakon o izmenama i dopunama Zakona o regionalnom razvoju, Zakon o potvrđivanju sporazuma o osnovanju Statuta Evropske organizacije za javno pravo, Zakon o potvrđivanju sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Islamske Republike Iran o međunarodno drumskom prevozu putnika i stvari, Zakon o metrologiji.Čitam samo neke, inače, na toj sednici od 5. maja, gospodine Aleksiću, spojeno je 89 predloga zakona i sa dve odluke. Odluka o izboru Poverenika za zaštitu ravnopravnosti i Odluka o izmenama i dopunama Odluke o izboru članova odbora Narodne skupštine. Evo toliko o tome koliko vi poštujete te tako zvane nezavisne institucije. Dakle, spojili ste izbor Poverenika za zaštitu ravnopravnosti sa izmenama i dopunama Odluke o izboru članova odbora Narodne skupštine, a prethodno ste spojili 89 tačaka dnevnog reda. Spojili ste pivo, Kuvajt, Agenciju sa privatizaciju, Saveznu Republiku Nemačku i vojnu saradnju sa njom. Pitaj boga šta je sve bilo u ovom bućkurišu i onda se vi gospodine Aleksiću nalazite dovoljno pozvanim da nekome držite lekcije o parlamentarizmu i o tome kako je radila Narodna skupština Republike Srbije.Ako je ovo gospodine Mićunoviću praksa koju i mi treba da nastavimo, onda mislim da to neće biti baš dobro za većinu poslanika koji pripadaju poslaničkim klubovima opozicije. ako vi budete isključivali mikrofon posle pet sekundi nakon što prođu dve minute ili nakon što nekima hoćete da date reč, a nekima ne, onda će vaše kolege iz opozicije da kažu za nas da smo zlikovci, da smo zločinci, da im ne damo reč, da gazimo demokratiju itd, a vi ste se danas upravo na taj način ponašali prema gospođi Maji Gojković.Dakle, nemojte posle da kukate i da se žalite kako isti aršini budu primenjeni na vama. To što ste vi sada momentalno predsedavajući, ja to poštujem, ali ako vi sad hoćete da uvedete praksu koja će u ovom parlamentu da važi u naredne četiri godine, onda to pre svega po vašu poslaničku grupu neće biti dobro, a neće biti dobro ni za poslaničke grupe koje pripadaju takođe tom tzv. doduše vrlo šarenom opozicionom bloku.

minuta ste odgovarali sada, provocirajući naravno replike,

reda.Prema tome, to smo konstatovali, a sada pravo na repliku tražio je gospodin Aleksić. Poštovani predsedavajući, šta se dešavalo, zapravo, ja prvo ne držim nikome lekcije niti to hoću da radim. Imam puno pravo kao predstavnik naroda da zastupam interes onih ljudi koji su me ovde poslali i to ću govoriti. li se to nekome sviđa ili ne, to je sada pitanje za vas.Što se tiče 2010. godine i šta se dešavalo tada na skupštinama, to je bilo pre šest godina, ja ću da vas podsetim da vi četiri godine ste ovde imali vremena da sve to što je bilo loše popraviti i promenite da ne bude kao što je bilo. Dakle, ja nisam primetio da se nešto promenilo. Zapravo, jedino ste se vi promenili, jer tada do 2012. godine vi ste bili protiv EU i protiv Šešelja, odnosno protiv Vučića i Nikolića, a za Šešelja. Bili ste neko ko apsolutno nije podržavao politiku SNS, a danas svosrdno to podržavate i trudite se i zastupate tu politiku. To je u redu ako napredujete, idete u napred i nadam se da će to dati neki rezultate, kvalitativne pre svega u vašoj grupi.Dakle, što se tiče Zakona o javnom beležništvu, ne samo taj zakon, set sistemskih zakona je usvajan preko noći, usvajan je na brzinu, bez javnog uvida, bez javne rasprave i tako dalje. Znate vi vrlo dobro koji neću da trošim vreme na nabrajanje zakona.Što se tiče jedne vrlo važne stvari, molim vas, pomenuli ste izbor poverenika, za vreme mandata gospođe Gojković ovde se pamti da nije data reč povereniku Šabiću da se obrati sa ove govornice. Dakle, tada kada je vršen izbor nezavisnih institucija vi niste dali reč i to je još jedna još jedna referenca predsednice Skupštine koju vi zastupate da treba da vodi parlament u narednom periodu. Hvala vam. poslanici, dajem pauzu od deset minuta da se osvežimo i onda ćemo nastaviti. Nastavićemo gde treba.(Posle